Уважаеми колеги, разговарях с премиера. Той няма да може да дойде, затова тук са тримата вицепремиери. (Възгласи от Правилника и Конституцията, в които се казва, че няма изрично изискване – и в Конституцията, и в Правилника, за присъствие на премиера. Той прави своите промени в Министерския съвет, но няма пречка господин Дончев като вицепремиер да ги представи. По тази причина тук са и тримата вицепремиери, така че продължаваме с разискванията. Имате думата за изказвания. Госпожо Нинова, заповядайте за изказване.

Госпожо Председател, дами и господа министри, народни представители от управляващото мнозинство! Не чухте гласа на хората, които са по улиците и площадите на България. Какво искат те и ние от опозицията? Оставка на Борисов и кардинална смяна на мафиотско-олигархичния модел,

Оставане на Борисов и запазване на модела. Предлагате имитация на промяна, мимикрия с оставка на министри. години сме гледали дванадесет серии от този същия филм, тринадесетата може да е фатална за правителството и управляващото мнозинство. Винаги когато има проблем, се гори бушон, за да се спаси системата. Уважаеми управляващи, имате една мантра – тя не е от четири, тя е от десет години, за Вашия морал, че и при съмнения за корупция освобождавате министри. Да, Вие сменяте министри при съмнения за корупция, за да спасите корупцията, за да запазите системата. Защо го правите сега? Първи вариант, отпреди една седмица: защото тези, освободените министри, са министри на ДПС, според думите на премиера. Втори вариант, от онзи ден: освобождавате Горанов заради хазарта, Караниколов за едни пари, които нещо се раздавали,

Значи, един път за ДПС, един път за съмнения за корупция и един път без мотиви. Тогава, какви са истинските мотиви? Мотивът е страх, страх от хората, които протестират, и страх от търсене на отговорност. Каква е целта? Оцеляване на всяка цена, без оглед на това какво ще плати държавата и какво ще струва на народа Вашето оцеляване. Уважаеми българи, мислите ли, че правителството, което цели само своето оцеляване, страхува се от Вас и от търсене на справедливост и възмездие, може да Ви предложи бъдеще? Обясняват ни управляващите защо не трябва да си ходят – ще има нестабилност, идва криза. Самите управляващи са нестабилност години над 25 грандиозни корупционни скандала. Това е нестабилност! Щяло да дойде криза. С некомпетентната си и непоследователна политика във всички сектори на управлението те са източник на кризи – и здравна, и социална, и икономическа, всякаква. Обясняват ни защо не трябва да си ходят. Ние искаме да Ви кажем защо трябва – за да не се прави повече лобистко законодателство през задната врата в парламента, а качествени закони в интерес на гражданите; за да не се използват институциите за кражби и като бухалка, а да служат на Вас хората; за да не се назначават послушници, които подписват и горят като бушони, а смели и неопетнени хора; за да няма пропаганда, репресии и страх, с които да Ви държат в подчинение, а да бъдем свободни българи. Ето това ни обединява всички с различна представа за данъчна политика, за енергийна политика, за социална политика. Обединява ни първо целта – разграждане на мафиотско-олигархичния модел на паралелната държава и задкулисието в управлението на Бойко Борисов и градеж на България отначало от умни, компетентни, професионални и почтени хора. Не спирайте, българи, не спирайте да протестирате! Ако има един голям успех от всичко, което ние сме правили в последните четири години и Вие в последните години, то това е, че България се освободи от страха и апатията, че се показаха младите, свободните и смелите, че до тях застанаха родителите им, бабите и дядовците! Българският народ си поиска свободата от мафията, поиска си държавата от задкулисието

След гласуването, господин Ерменков, ще имате право на отрицателен вот, ако не подкрепите министрите. Нека да изчакаме, господин Ерменков, да изчета Решението, да гласуваме и ще Ви дам думата за първия отрицателен вот, ако гласувате отрицателно, може да подкрепите министрите, не знам. „Проект! РЕШЕНИЕ за персонални промени в Министерския съвет на Република България Народното събрание на основание чл. 84, т. 6 от Конституцията на Република България и във връзка с Решение на Народното събрание за избиране на Министерския съвет на Република България от 4 май 2017

Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от 5 април 2019 г., Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от

Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България на 10 ноември 2017 г., Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от 20 септември 2018 г., Решение Освобождава Владислав Иванов Горанов като министър на финансите, Младен Найденов Маринов като министър на вътрешните работи, Емил Любенов Караниколов като министър на икономиката, Кирил Миланов Ананиев като министър на здравеопазването, Николина Панайотова Ангелкова като министър на туризма. Избира Марияна Петкова Николова – заместник министър-председател по икономическата и демографската политика, и за министър на туризма, Кирил Миланов Ананиев за министър на финансите, Христо Богомилов Терзийски за министър на вътрешните работи, Лъчезар Димитров Борисов за министър на икономиката, Костадин Георгиев Ангелов за министър на здравеопазването.“ Моля, режим на гласуване.

и правителството му живеят в паралелен свят, в паралелната държава, която няма нищо общо с това, което се случва с хората, от това, което искат хората, въобще не чува. Нещо повече – опитва се наистина това управляващо мнозинство и това правителство да вкарва разделителните линии.

Уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател! Аз не подкрепих това правителство и моят основен мотив беше едно изказване на господин Борисов преди няколко дни. Тук чух, в тази зала, че колегата Николов прояви загриженост за кадровата политика на президента Радев, та да освежа малко паметта на колегите. Преди няколко дни премиерът Борисов каза, че някой си Шиши, аз не го знам кой е този човек, не го познавам (възгласи „Ааа!“ от ГЕРБ), редил служебния кабинет на президента Радев. Ами кой беше финансов министър в кабинета на президента Радев? И аз като премиера сега се опасявам, че същият финансов министър е в този кабинет, и в мен възникват въпроси дали този, който не го знам – някой си Шиши, пак не е пуснал дългата ръка и наредил този кабинет. Така че това ми беше главният мотив, с който

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри! Гласувах „против“, защото оставката на четири-пет министри е логичен и необходим ход от страна на Борисов, но не е достатъчен. Трябва оставката на цялото правителство. Гласувах „против“, защото самите рокади в правителството не са изненада, но очакванията на обществото са други. Защото на цялото това общество е известно, че корупцията е държавна политика в правителството на Борисов. Мислите, че това ще Ви спаси, но едва ли. Аз гласувах „против“ също, защото имам много въпроси по новите предложения. Например ще Ви прочета мотивите за освобождаване на Младен Маринов. Точно ще ги прочета: „Младен Маринов го сменяме, защото някои от действията на полицията по време на протеста категорично не отговарят на моето разбиране за отношение към протестиращи хора. Второ, защото на „Росенец“ и те трябваше да осигуряват протичането му, така че да не възникват подобни скандали скандали и проблеми, и накрая го отнасят хора, които нямат общо с този процес.“ Въпросът ми е: кой по това време беше директор на Главна дирекция „Полиция“? Отговорът е: главен комисар Христо Терзийски.

И каква е промяната в случая? Това е въпросът, който ме накара да гласувам „против“. И втори въпрос – хората протестират против това управление, включително и задкулисието, и затова как се вземат решенията в коалицията, скритите, непрозрачните, немотивираните решения в управляващата коалиция. И следва въпросът: какво е прегрешението на госпожа Ангелкова, освен че не се харесва на Валери Симеонов? Какво по-различно тя има,

засегнат. Народът е казал: „Аз ли криво говорих, Вие ли криво ме слушахте?“ Но, както и да е. Видя се разликата между това, което Вие изповядвате, и това, което ние изповядваме. Вие говорите за кадрова политика и Ви Ви интересува кой ще бъде на това министерство или на онова министерство, защото ние знаем списъците, когато беше предното служебно правителство, бяхте ги изготвили – кой да бъде сменен, кой да бъде сложен. това е разликата – Вас Ви интересува кой, а нас ни интересува какво прави и каква политика изповядва! Това беше моето говорене, в това да си дадете сметка с кого ще си партнирате и кой ще бъде сложен – това Ви интересува Вас. Нас ни интересува да направим политиките така, че България да бъде в правилния път, а именно към Европа – евроатлантическата ориентация и благоденствието на хората. Това са трите неща, които ние изповядваме. А Вас Ви интересува кой ще бъде министър.

може да свалите маските. Моля, повтаряйте след мен. „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!“ (Ръкопляскания.) ПРЕДСЕДАТЕЛ

Благодаря на всички. Успех желаем на новите министри. Заповядайте за процедура. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, на основание Правилника за организацията и дейността на Народното събрание моля за процедура срокът за предложения между първо и второ гласуване по Закона за местните данъци и такси да бъде намален на четири

„Прекратяване правомощията на народен представител – подадена оставка от народния представител Владислав Горанов на 24 юли 2020 г.“ Предлагам точката да бъде втора след Ратификацията. Моля, режим на гласуване:

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги!

г., № 002-02-10, внесен от Министерския съвет на 26 юни 2020 г. На заседание, проведено на 16 юли 2020 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект. От името на вносителите Законопроектът беше представен от госпожа Росица Велкова – заместник-министър на финансите. На 12 май 2020 г. е подписано Изменение на Споразумението между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие

Споразумението е ратифицирано от Народното събрание със закон, обнародван в „Държавен вестник“, бр. 38 от 2019 г., и е влязло в сила на 10 май 2019 г. Споразумението предвижда оказване от българска страна на финансова подкрепа на Международната банка за възстановяване и развитие за дългосрочното позициониране и функциониране на Офис на Световната банка за споделени услуги и други функции в София за периода на неговото действие на територията на страната. Офисът за споделени услуги е открит на 18 юли 2019 г. След стартиране на неговата дейност мениджмънтът на Банката е проявил интерес за позициониране на служители, работещи и в други области, освен първоначално предвидените в сектора на информационните технологии, което ще доведе до разширяване на спектъра на дейностите и услугите, предоставяни от Офиса в София. Предвижда се в дългосрочната локация да бъдат разположени също и екипи на Финансовия департамент, на структурите, свързани с обществените поръчки, човешките ресурси и корпоративната сигурност, както и цялото Постоянно представителство на Банката. Oчаква се броят на служителите да превиши планираните 300. Това налага необходимостта от увеличаване на наеманите площи в дългосрочната локация с 650 кв. м. Изменението предвижда промяна на т. 1, параграф 1 на Приложение В от Споразумението от „приблизително 4000 кв. м.“ на „приблизително 4650 кв. м.“ По изчисления на Банката първоначалните инвестиционни разходи за разширяването на Офиса се очаква да възлязат на 515 хил. евро, които се предвижда да бъдат реализирани през 2021 г. Текущите разходи за недвижимо имущество за период от пет години за времето от 2021-а до 2025 г. се очаква да бъдат в размер на около 713 хил. евро. Съгласно прилаганата от страна на Световната банка практика по отношение на подобни международни договори, страните се задължават да запазят поверителния характер на документа, като нито една от тях не може да оповестява Споразумението или неговите условия извън своите структури без предварителното писмено съгласие на другата страна. В тази връзка на основание чл. 25, ал. 2 от Закона за международните договори на Република България Министерският съвет предлага Народното събрание със Законопроекта за ратифициране да разпореди Изменението на Споразумението също да не бъде обнародвано в „Държавен вестник“. Проектът на законa не е свързан с транспониране на актове на Европейския съюз. След проведеното обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: 19 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Изменение на Споразумението между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие

Не виждам. Подлагам на гласуване Законопроект за ратифициране на Изменение на Споразумението между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие („Световна банка“) за предоставяне на подкрепа за Офис на Световната банка в Република България от 12

Благодаря, госпожо Председател. Правя предложение за разглеждане на Законопроекта и на второ четене. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, режим на гласуване по така направената процедура от госпожа Илиева.

подписано на 12 май 2020 г. Чл. 2. Разпорежда на основание чл. 25, ал. 2 от Закона за международните договори на Република България Изменението на Споразумението по чл. 1 да не се обнародва в „Държавен вестник“.“

и четвърти изборен район – София: „Уважаема госпожо Председател, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията Република България, подавам оставка като народен представител, избран в мандата на 44-ото Народно събрание. Желая да бъдат прекратени пълномощията ми като народен представител с решение на Народното събрание.“

изказване. ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Вземам отношение по повод нежеланието на господин Горанов да бъде в парламента. Ще Ви припомня, че през 2014 г. това се случи по същия начин и той се отказа от присъствието си тук, в парламента. Според думите на премиера Бойко Борисов той му бил казал, цитирам: „Моите колеги станаха милионери, а пък аз стоях в тази зала за някакви си нищожни пари. Дните ми минават безсмислено.“

той казва: „Ако имаше смисъл като експерт, да стоя в парламента, но сега в парламента няма нищо, свързано с политиката и с експертността.“ Това ли е втората причина, поради която господин Горанов не иска да бъде депутат – липсата на експертност,

Ерменков. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване Проекта за решение, който току-що Ви изчетох – за прекратяване на пълномощията на народния представител Владислав Горанов. Гласували

Съобщение за парламентарния контрол по повод персонални промени в Министерския съвет: България, прието на 24 юли 2020 г., народни представители, на които не е отговорено на въпроси и питания, зададени към освободените министри, ще получат съответно устни или писмени отговори от новоизбраните членове на Министерския съвет. Съгласно наложилата се парламентарна практика на новоизбраните министри се предоставя време, за да се запознаят със зададените въпроси и питания, да подготвят отговорите им и да планират участието си в пленарното заседание за парламентарен контрол на 31 юли 2020 г. Писмени отговори от: - министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народните представители Георги Гьоков и Антон Кутев;

Халачева; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народния представител Теодора Халачева; - министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева на четири въпроса от народния представител Светла Бъчварова; Бъчварова; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народния представител Александър Сабанов; Сабанов; - министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева на въпрос от народния представител Смиляна Нитова; Нитова; - министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народните представители Анна Славова и Кристина Сидорова; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народния представител Кристина Сидорова. Преминаваме към парламентарния контрол. Първа ще отговаря Екатерина Захариева – заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи. Тя ще отговори на един въпрос от народния представител Павел Шопов относно позицията на България и на Министерството на външните работи и евентуални действия на Министерството относно намеренията на Турция за превръщане на църквата „Света София“ в джамия. Заповядайте, господин Шопов.

е за добро, за да разговарям днес с Вас, госпожо Захариева. Имаме впечатление от реакциите извън страната и в страната, а и много неща се случиха оттогава досега, включително

Тук обаче не искам да пренасям нещата в чисто политически план. За отношенията между България и Турция, за които винаги съм казвал в тази зала, и на Вас съм Ви го заявявал, са най-хубави като модел и отношение, както са отношенията между държавите Гърция и Турция. Ние не ги следваме, а това е историческа грешка и ни се пише за в бъдеще в десетилетията и столетията, ако щете. Искам да поставя нещата в чисто християнски план, в цивилизационен смисъл, защото се допуска друга много голяма грешка, а в реакциите си всички говорят за паметник на културата, който е под закрилата на ЮНЕСКО – глупости, глупости! Това е християнски храм, в него има свети мощи това е християнската гледна точка. Тук става въпрос не за паметник на културата, който бива поругаван и оскверняван, което е станало за първи път в 1453 г. при Мехмед Завоевателя, а става въпрос за други понятия и стойности, които се отнасят до целия християнски свят. И последно, днес на мястото пред българската „Света София“, където се е състоял Сердикийският събор, известен на всички християни – какъв е той и какво означава, се събират християни от всички християнски общности в България – православни, католици, евангелисти, протестанти, в 18,00 за да изкажат своето мнение и своето становище. Моят въпрос, както съм Ви го задал, госпожо Вицепремиер и министър на външните работи, е: каква е официалната позиция на България по въпроса? Има ли някакви ноти, отправени от българското Външно министерство, някакви предупреждения, дали е викан турският посланик – нещо в тази връзка, защото такава позиция липсва до този момент?! Благодаря Благодаря, уважаеми господин Шопов. Имате думата за отговор, госпожо Вицепремиер.

редица народи са издигали паметници на своите религии, голяма част от които днес са достояние на цялото човечество и са включени в списъка на Световното културно наследство на ЮНЕСКО. Безспорно един от най-емблематичните от тях е именно „Света София“ издигнат като централен катедрален храм на православната църква във Византийската империя, минал в ръцете на католиците в Латинската империя, превърнат в джамия от османците. По време на модернизацията на турската република, извършена от нейния основател Кемал Ататюрк, светилището се превърна в религиозно културно наследство на цялото човечество. Аз лично съм била в храма, наистина е впечатляващ и мога да кажа, че това е един от най-впечатляващите храмове и примери на културното наследство, в които съм била. На 2 юли 2020 г. Държавният съвет на Република Турция проведе заседание по делото за отмяна на Решението от 1934 г., съгласно което Базиликата „Света София“ в Истанбул е превърната в музей.

по-важното е, че по повод на това решение собствеността на Базиликата е прехвърлена от Министерството на културата и туризма на Република Турция към Дирекцията по религиозни въпроси Дианет. Министерството на външните работи, разбира се, от началото следи този казус и излезе с официална публична позиция по него, в което се казва, че изразяваме наистина голямо съжаление за промяната на статута на „Света София“ и се присъединяваме към призивите на международната общност и на Европейския съюз. Много държави излязоха, включително от Европейския съюз и ЮНЕСКО, за запазване на сегашния статут на този храм. Също така очакваме – в становището пише, че е съхранена универсалната историческа стойност на паметника като част от световното наследство на ЮНЕСКО. Тук ще посоча, че според Конвенцията за Световното наследство на ЮНЕСКО управлението на вписаните в списъка обекти е под закрила на самата държава, в която се намират. Държавата е задължена да съхрани изключителната универсална стойност на дадения обект и има съответни задължения и отговорности – компетентен орган да следи за спазването на Конвенцията на Комитета за Световното наследство. Всяка голяма промяна, каквато е и тази, попада в § 172 от Правилника за прилагане на Конвенцията. Какво означава това? Всяка страна трябва предварително да уведоми ЮНЕСКО, когато предвижда съответната промяна, а след това досието трябва да се обсъди на следващата сесия на Комитета за Световното наследство, за да се оцени настъпилата промяна, която е изключително универсална стойност, и така нататък. Ние подкрепяме подхода на ЮНЕСКО, който залага на избягването на политизиране на въпросите, свързани с управление на обектите на Световното наследство. Бих искала още веднъж да подчертая, че „Света София“ има наистина историческа символика и универсална стойност. Тя трябва да продължи да представлява плурализма и многообразието на религиозното, културното и историческото наследство. Радвам се, вярно е, че е малко късно, но все пак

за съжаление, че решението е взето и ще правим всичко възможно, включително и в Комитета на ЮНЕСКО, за да се съхранят християнските символи

Уважаема госпожо Вицепремиер, виждам Вашата загриженост, но начинът, по който ние интерпретираме събитията, е доста различен. Ако ние – българските националисти и българските християни, говорим за отнемането, ликвидирането на църквата и превръщането ѝ в мюсюлмански храм, което е посегателство върху църква, Вие говорите за красиви фрески. Ние говорим за свети икони и това е разликата. Ние говорим за християнски храм, в който има вградени свети мощи, което го прави завинаги храм. На всички християни е ясно, че там, където има вградени там, където се вграждат – знаете къде, там никога не може да бъде нещо друго освен храм. Споменахте точно и правилно, а ние на това се позоваваме, за позицията на българския Свети Синод, която е ясна, недвусмислена, категорична, строго към земята отвесна, както винаги е говорил своите позиции и е излизал по подобен начин по всичко живо – по трептящите и важни проблеми на българското настояще, и ние следваме Светия Синод. В тази насока бяха позициите и на другите църкви, не само православните, а Римският епископ Франциск също се произнесе недвусмислено и категорично в тази насока. В тази връзка категорично се произнесоха и президентът Тръмп, и Путин. Да Ви правя ли списък на всички външни министерства, правителства от Европейския съюз, католишки европейски държави или такива, в които преобладава протестантското или евангелисткото вероизповедание?! Ние българите имаме особена роля да бъдем много по-категорични, а не да смотоляваме една позиция, която е обтекаема, която няма да раздразни нашите съседи. Ние българите сме взели нашата вяра точно от това място. Там е бил основният, катедралният храм, когато цар Борис в 865 г. е направил своя наистина цивилизационен избор. Един президент на България разправяше преди 25 г. за цивилизационен избор на България, която била направила… Глупости на търкалета! Цивилизационният избор на България е направен в 865 г. от Свети цар Борис – няма друго, и да сме на този хал в момента, и в това тежко положение, защото ние не следваме този цивилизационен избор, направен

истински принадлежащи към християнския свят, това е цивилизационният наш избор, направен преди столетия. И българските патриоти, и българските националисти,

спомена, че нашата институция няма позиция по този въпрос. С госпожа Джема Грозданова – доскоро председател на Външната комисия, обсъждахме такава позиция, но тя, за съжаление, напусна парламента преди да направим тази стъпка. Бихте могли да инициирате нещо подобно Преминаваме към въпроса към заместник министър-председателя Марияна Николова от народния представител Полина Шишкова относно изпълнение на Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление на Република България 2019 – 2023 г. Имате думата, госпожо Шишкова.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

персонализирани административни услуги. Конкретната цел е постигането на необратима цифрова трансформация на държавната администрация в нашата страна. Безспорно процесът на дигитализация и трансформация е поетапен, комплексен и дългосрочен, но би следвало да има ясни стъпки и срокове за неговото изпълнение. Към днешна дата данните за прогреса, свързани с внедряването и преминаването към електронно управление, не са обнадеждаващи. Общественият кредит на доверие се изразява в скептицизъм към публичните власти да реализират последователно и пълноценно държавната политика в тази област. Една от причините за това е непоследователността и фрагментацията на проектните и комуникационните активности. Основен недостатък е твърде дългият период на реформа в областта на дигитализацията на административните услуги. Доказателство за това също е и включването на Актуализираната пътна карта на част от проектите, заложени в етап 1 на предходната такава, чието изпълнение е трябвало да приключи до 2017 г. Във връзка с гореизложеното моля за отговор на следните въпроси: от залегналите общо 90 мерки в Актуализираната пътна карта кои са успешно изпълнените до момента? Как се комуникира, от една страна, напредъкът на целите и Стратегията, а от друга – възможностите за използване на вече достъпните електронни услуги? Има ли електронни услуги, които са въведени, но до момента не са били използвани? Предвиждат ли се законодателни инициативи, свързани с електронното управление? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаема госпожо Шишкова. Имате думата за отговор, уважаема госпожо Николова.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 изпълнените мерки по Пътната карта към 15 юли 2020 г. са общо седем. Те са по специфична цел 1.1. на Стратегията – Осигуряване на оперативна съвместимост по подразбиране, и специфична цел 1.3 на Стратегията – Осигуряване на цифрови решения, информационни системи и споделени ресурси на електронното управление, и са реализирани с финансов ресурс по Оперативна програма „Добро управление“ със следните бенефициенти: Държавната агенция „Електронно управление“, Националният статистически институт, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на правосъдието и Агенция „Митници“. Изпълнена е мярка № 2 – Разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление. Изпълнена е мярка № 35 – Реализиране на система за мониторинг на индикаторите за изпълнение на всички оперативни програми. Изпълнението на мярка № 39 – Изграждане на базирана върху географска информационна система електронна платформа „Единна информационна точка“, е допринесло за обединяване и систематизиране на информацията относно процедурите и нормативните актове, регламентиращи разполагането разполагането и поддържането на инфраструктура, включително органите, компетентни да издават актове в областта, и съответните им такси. Изпълнението на мярка № 45 – Надграждане на основните системи за предоставяне на данни и услуги към външни системи, фаза 1, е допринесла за рационализиране и опростяване на законодателството и процедурите във връзка с Митниците и създаване на условия за по-ефикасни митнически операции. Изпълнена е мярка № 50 – Преминаване към използване и обмен само на електронни документи и електронно съдържание в в сектора от органите на изпълнителната власт. Обучение на служителите за работа с АИС и електронни документи. Изпълнена е мярка № 52 – Технологични, обучителни и организационни средства за изпълнение на разработени вътрешни правила и политики за ползване на информационните ресурси в органите на изпълнителната власт в сектор „Правосъдие“, в съответствие със Закона за електронното управление и съобразно залегналите правила и стандарти в Стратегията за развитие на електронното управление. Чрез изпълнението на мярка № 53 – Усъвършенстване на модела на съдебните експертизи, е постигнато подобряване на работата на вещите лица и качеството на експертизите чрез въвеждане на критерии и механизми за избор на последващ избор. По отношение на въпроса как се комуникира, от една страна, напредъкът и целите на Стратегията и, от друга – възможностите за използване на вече достъпните електронни услуги, комуникирането на напредъка и целите на Стратегията и на възможностите за използването на вече достъпните електронни услуги се осъществява посредством набор от мерки и използването на различни комуникационни канали в зависимост от заинтересованите страни, административни органи, граждани и бизнес. От една страна, Държавна агенция „Електронно управление“ регулярно предоставя целите и принципите, заложени в Стратегията, на срещи и форуми, организирани както от Агенцията, така и от заинтересованите страни, сред които е например Националното сдружение на общините в Република България. Координацията и комуникацията с административните органи по въпросите, свързани със Стратегията, се реализира активно и чрез функциониращи съвети в областта на е-управлението към председателя на Държавната агенция „Електронно управление“, в които са представени административните органи. Същевременно в рамките на процеса на осъществяване на наблюдение на изпълнението на Пътната карта Държавната агенция за електронно управление регулярно организира срещи с администрациите, отговорни за изпълнението на мерките, на които се обсъжда напредъкът по отделните мерки спрямо целите на Стратегията. първите дни след обявяването на извънредното положение във връзка с пандемията COVID-19 Държавната агенция „Електронно управление“ обедини усилия с няколко институции на национално и европейско равнище, за да разпространи бързо и ефективно съвети за киберсигурност и киберкултура към максимално широка аудитория от цялата страна. В периода март-юни 2020 г. бяха предоставени нови електронни административни услуги за гражданите и бизнеса, разработени съвместно с МТСП, НОИ, МВР и други институции. Достъпът на новите е-услуги бяха широко отразени в националните електронни и печатни медии и достигнаха до възможно най-широка аудитория. По отношение на въпроса има ли електронни услуги, които са въведени до момента, а не са били използвани,

Към момента по модела са разработени и въведени общо 358 електронни административни услуги и разработени 436 електронни форми за заявяване и придружителни документи за централна, областна и общинска администрация, които са публикувани централизирано на Единния портал за достъп до електронни административни услуги.

Предстои изготвянето на Проект за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация с цел транспониране на Директива ЕС/2019/1024 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно отворените данни и повторно използване на информацията от обществения сектор, след което въведените законодателни промени ще бъдат отразени в относимата

Уважаеми господин Председател! Уважаема госпожо Заместник министър-председател, от това, което казахте, разбрахме, че вече има реализирани мерки, но, за съжаление, това не е тема, която би следвало да бъде коментирана, тъй като ние вече би трябвало да сме преминали към ново ниво на взаимодействие между граждани, бизнес и институции, или – казано с други думи – към интерактивност и диалог с по-голяма добавена стойност. За съжаление, резултатите от последното измерване на индекса на навлизане на цифровите технологии в икономиката и обществото, публикувани от Европейската комисия през месец юни миналата година, показват, че спрямо страните от Европейския съюз България се нарежда на последно място. По отношение на показателя цифрови обществени услуги страната ни се нарежда на 25-о място сред държавите – членки на Европейския съюз, което все още е под средното ниво за Европейския съюз. И тук бих искала да Ви попитам: как представените от Ваша страна данни за напредъка в дигитализацията могат да оборят показателите, които са предоставени от Европейската комисия? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаема госпожо Шишкова. Желаете ли дуплика, госпожо Вицепремиер? Заповядайте.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 наред с казаното бих искала да допълня, че мерките от актуализираната Пътна карта са отнесени към стратегическите и специфичните цели на Стратегията, независимо от източника на финансиране, като е предвидена етапност на надграждането и развитието на системите с цел осигуряване на приемственост, управляемост и системност. Към момента реализацията им е допринесла за постигане постигане на следните позитивни ефекти: спестени време и разходи за бизнеса и администрацията – електронната обработка на заявките е спестила значително време на гражданите и администрацията; подобряване работата на финансовия сектор и съдебната система вследствие от прехвърляне на централен регистър на особените залози към Агенцията по вписванията; подобряване на събираемостта на приходите; разработване на регистри и системи за проектен и бюджетен контрол на електронното управление и осигуряване на достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи; значително ускоряване на процеса по кандидатстване и повишаване на сигурността на процедурите по провеждане на обществени поръчки чрез ограничаване на възможности за манипулиране; въвеждане на общи стандарти в процеса на възлагане, които създават равни условия за участниците. Същевременно в рамките на процеса по осъществяване на наблюдението по изпълнението на Пътната карта Държавната агенция „Електронно управление“ регулярно организира срещи с администрацията, отговорни за изпълнението на мерките, на които – както подчертах и в моя отговор – се обсъжда напредъкът по отделните мерки спрямо целите на Стратегията. Популяризирането на целите и дейностите в изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в включва като минимум следните основни сфери за публична комуникация: подобряване на киберкултурата на потребителите във виртуалната среда, насърчаване на използването на средствата за идентификация по електронен път, насърчаване на използването на административните услуги по електронен път и дигитално взаимодействие с публичните институции. Разработен е и се прилага единният модел за заявяване, плащане и предоставяне на електронни административни услуги – единен модел, който преформатира класическия модел на изолирани и фрагментирани системи, предоставящи услуги и постепенната и постепенната им замяна от оперативен модел, насочен към потребителите, целевите сегменти и осигуряващ много по-добро сътрудничество. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаема госпожо Вицепремиер, и за участието в днешния парламентарен контрол. Преминаваме към въпрос към Росен Желязков – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, от народния представител Иван Ченчев относно продължаващо вече четири месеца отсъствие на транспортни връзки в 18 села в община Драгоман. Имате думата, господин Ченчев, да развиете Вашия въпрос. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Министър, уважаема госпожо Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Зададох този въпрос, защото бях сигнализиран неколкократно за проблемите в община Драгоман. Жителите на 18 села там села там мисля, че повече от четири месеца са без транспорт. Ясно е, че тези жители пострадаха и заради това, което настъпи в България с епидемията от коронавирус, но съгласете се, господин Министър, че да нямат транспорт не ги поставя в нормални граждански, бих казал, и човешки условия. Наясно съм с това, че областният управител също има прерогативи и трябва да отговаря на подобни въпроси, но пък и Вие сте министър на транспорта. Преди малко тук се водеха дебати провалили ли са се министри, или не са, искаха им се оставки, но фактът, че 18 села са без транспорт, говори как това управление си върши работата в България. Община Драгоман и конкретно в тези села има и други проблеми, които не касаят Вашето ресорно министерство, но освен транспорт те от много време насам нямат и вода. Така условията вече стават съвсем нечовешки. Затова моят призив, ако щете и моята молба, е да обърнете сериозно внимание и да изискате този проблем да бъде решен, защото всеки български гражданин е равен и има право да получава достойни условия за живот на територията на цялата страна. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Ченчев. Имате думата за отговор, господин Министър. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Ченчев, споделям Вашето разбиране за необходимостта от осигуряване на адекватно транспортно обслужване, независимо от характера и вида на населеното място. Малко детайли по фактологията на Вашето питане: Съгласно Закона за автомобилните превози и Наредба № 2 от 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортните схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси транспортната свързаност на населените места на територията на една община се се осъществява посредством автобусни линии от общинската транспортна схема. Съгласно тези норми общинската транспортна схема се разработва по предложение на кмета на съответната община и се утвърждава от съответния общински съвет. Кметовете на общини възлагат извършването на превози по разписанието им и осъществяват контрол върху изпълнението на договореността със съответния превозвач. Във връзка с разпространението на COVID-19 за периода на извънредното положение бяха дадени препоръки на областните управители да преразгледат съвместно с кметовете на общини възложените превози на пътници по автобусните линии от републиканската, областната и общинските транспортни схеми, с което което да се даде временно възможност за редуциране на автобусните линии, по които е липсвал или е имало драстично намалял пътникопоток. Предвид изложеното компетентен орган по поставения от Вас въпрос, както и по предприемане на действия по осигуряване на обществения транспорт за населението е кметът на община Драгоман.

В случай че се установи, че общината има сключени договори с превозвач, който не изпълнява възложените му разписания, ще бъдат съставени актове за установяване на административни нарушения на превозвача съгласно контролните правомощия на Агенцията. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Министър. Имате думата за реплика, господин Ченчев. Благодаря, уважаеми господин Председател. Дами и господа министри, уважаеми господин Желязков, уважаеми народни представители! Хубаво е, че има проверка, хубаво е, че има реакция по отношение жалбите на гражданите. Умишлено не дойдох тук с тези документи, тъй като не виждам смисъл в това, просто обръщам внимание все пак сте министър на транспорта. В моя въпрос казах, че съм наясно с отговорността на областния управител, но ми се струва, че трябва всеки един министър – управлението, да носи отговорност за това. Благодаря Ви за реакцията. Разбира се, хората, които в момента гледат – жителите жителите на Драгоил и другите села, няма да спрат да си търсят нормалните условия за живот. Ще следим резултатите от проверката и се надявам в бъдеще институциите да имат адекватни и своевременни реакции, за да не се получават подобни проблеми. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Ченчев. Желаете ли дуплика, господин Министър? Не. Не. Преминаваме към последния въпрос от днешния парламентарен контрол към министър Теменужка Петкова. Благодарим на министър Желязков за участието в парламентарния контрол. Въпрос от народните представители Цветан Топчиев и Филип Попов относно газифициране на град Видин и областта.

за възможностите за газифициране на населените места от областта, в контекста на изграждането на Балкански поток, като отчитаме и отговора на господин Бойко Борисов на въпроса на Радио Видин от 16 април 2020 г. 16 април 2020 г. градът ще бъде ли газифициран, на което Борисов отговаря: „Надявам се да има. Като има газ дотам, защо да няма газифициране. Така че като има газ, ще бъде газифициран и се надявам тази година това да стане“, предвид и вменените Ви правомощия съгласно чл. 4, ал. 2, т. 6 от Закона за енергетиката, моля за Вашия отговор на въпроса: какво ще предприемете за газифицирането на град Видин и областта, за да изпълните исканията на гражданите от Видин и надеждите на премиера? Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Топчиев. Имате думата за дуплика, госпожо Министър. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Топчиев, уважаеми господин Попов, уважаеми дами и господа народни представители! Дейностите за реализация на разширението на газопреносната инфраструктура от българо-турската до българо-сръбската граница целят да се осигурят възможности за доставка на природен газ от различни маршрути и от различни източници. Това, разбира се, ще засили конкуренцията и прозрачността по отношение на пазара на природен газ, което от своя страна ще окаже, разбира се, благоприятно влияние върху потребителите на природен газ. Както е известно, трасето на Балкански поток преминава през 11 области, в това число и област Видин. Чрез реализацията на Проекта се създават предпоставки за развитие на газоразпределителни дружества в съответните райони. Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 2, т. 6 от Закона за енергетиката министърът на енергетиката внася за утвърждаване от Министерския съвет опис на нови обособени територии за разпределение на природен газ и за изменение на съществуващи обособени територии територии за разпределение на природен газ, за които не е издадена лицензия. В конкретния случай община Видин и регионът не попадат в описа, утвърден от Министерския съвет. В тази връзка е необходимо да поясним следното: дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ подлежат на лицензиране по Закона за енергетиката. С лицензията се разрешава осъществяването на тези дейности при посочените в нея условия. Съгласно разпоредбите на Закона за енергетиката и Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката лицензия за дейността „разпределение на природен газ“ може да бъде издадена както след провеждане на конкурс, така и без провеждане на конкурс. Лицензия за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ се издава след провеждане на конкурс, когато територията, за която се издава лицензията, е включена в описа, утвърден от Министерския съвет. Конкурсът се обявява от Комисията за енергийно и водно регулиране и се провежда при условия и по ред, определени с Наредба № 3 от 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката. Лицензия за гореспомената дейност се издава без конкурс за територии, които са извън определените в описа, какъвто е случаят с община Видин, и които са предмет на инвестиционен интерес. В този случай територията, предмет на инвестиционен интерес, се обособява като самостоятелна територия за разпределение на природен газ. Лицензии за „разпределение на природен газ“ или за „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията се издават без конкурс на заинтересования инвеститор при условията на Раздел I, Глава 4 от Закона за енергетиката и Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката след съгласуване със съответната община. Следва да се отбележи, че конкурсът за издаване на лицензии за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ се провежда и за територии, които са извън описа, в случай че за такава територия има подадено повече от едно заявление за газифицирането ѝ. Одобрените инвестиционни проекти, по които се реализира проектът Балкански поток, не предвиждат изграждане на газопроводни отклонения в областите, през които преминава газопроводът. Това, разбира се, не изключва в бъдеще възможността при интерес от страна на обществеността или при интерес от страна на индустриални консуматори, на търговци българският газов оператор Булгартрансгаз да проучи възможностите за изграждане на отклонение за област Видин от националната газопреносна мрежа на страната с цел насърчаване ползването на природен газ в региона. Или ако трябва да обобщим буквално с едно изречение, за да бъде налице, да бъдат предприети действия или да бъде включен в описа на Министерския съвет област Видин или община Видин, необходимото и задължително условие е да е налице инвеститорски интерес. Защото неизбежно всеки такъв такъв тип дейност по отношение на газификацията преминава през лицензионна дейност, лицензия, която се издава от Комисията за енергийно и водно регулиране.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

трябва да Ви кажа, че не съм доволен от Вашия отговор. Ние процедурата я знаем. Искахме да чуем дали ще предприемете някакви конкретни действия, за да се случи газификацията на Видин и областта. Защо? Това е най-бедният регион в цяла Европа. Имат нужда от подпомагане, от подкрепа от правителството на Бойко Борисов. Със своето местонахождение на две граници, със своите транспортни връзки – река Дунав, Дунав мост 2, въпреки всичките неща, няма инвеститори. Ако им се подсигури енергиен източник, сигурен съм, че ще има и ще бъде добра добра стъпка в подкрепа на хората и региона, защото имат нужда от това нещо. Във Вашия отговор не чух Вашият премиер каза, че се надява, Вие ми четете тук какви са процедурите. Ние процедурите ги знаем и затова се обръщаме към Вас: ще изпълните ли задължението си по чл.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Топчиев, благодаря за направения коментар. Както и премиерът Борисов е споделил, разбира се, това е една възможност, която Балкански поток създава през всичките 11 области, през които преминава, по отношение на газификацията и газифицирането на отделните региони, това е изцяло въпрос на инвеститорски интерес. Държавата не участва в този процес. Между другото, последната актуализация на списъка на описа, който е одобрен от Министерския съвет, с областите, които са обособени като такива, за които КЕВР може да издаде лицензия само и единствено при наличие на инвеститорски интерес, е направена през 2005 г. И оттогава няма подобни актуализации на този опис. Така че община Видин може да бъде газифицирана, ако е налице инвеститорски интерес, ако е налице интерес от страна на гражданите, които живеят там, тъй като общината също има правото и инициативата да създаде такова дружество, да кандидатства пред КЕВР и да получи лицензия. От страна на държавата, от страна на Булгартрансгаз поемам ангажимента, че при наличието на такъв интерес ние заявяваме готовност да бъде направено отклонение за Видин. В интерес на всички е да се работи за газификация на отделните региони, защото в България битовата газификация е под 3%. под 3%. Това е един от факторите за борба с вредните емисии, един от факторите за подобряване на качеството и стандарта на живот на хората. Правителството подкрепя и приветства такъв тип инициатива. Това, което зависи от държавата, ще бъде направено, но все пак налице трябва

Здравейте, господин Председател. Уважаема госпожо Министър, колеги! Господин Председател, от целия дебат по темата не разбрах дали има верифицирано разрешение от Европейската комисия във връзка с преминаването на този